Законопроект за изменение на Закона за данък върху добавената стойност, № 054-01-43, внесен от Красимир Ципов. Гласували

Законопроект за допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 054-01-45, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители. Гласували

21 май 2020 г.: - от народния представител Георги Йорданов Йорданов и група народни представители към Кирил Ананиев – министър на здравеопазването, относно Стратегия за подобряване на условията на труд и за финансовата компенсация за българските медици. Следва да се отговори в пленарното заседание на 5 юни 2020 г.

два въпроса от народния представител Елена Пешева; - министъра на финансите Владислав Горанов на въпрос от народния представител Елена Пешева; - министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на въпрос от народния представител Иван Валентинов Иванов;

Кирил Ананиев на въпрос от народния представител Иво Христов; - министъра на здравеопазването Кирил Ананиев на въпрос от народния представител Анна Славова;

Благодаря, госпожо Председател. Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи министри, уважаеми колеги народни представители! Сигурно никой от нас не си е представял, че тази декларация за най-светлия празник в нашия календар – 24 май, ще бъде във време на пандемия, в което знанието, духовността, тържеството на просвещението, на науката, на човека ще бъдат от такова огромно значение. Бяхме свикнали да си говорим за консуматорско общество. Да, и още се придържаме към ежедневните теми на дебати. Още спорим за предизвикателствата, които са преходни, а не стратегически за бъдещето. Във всяко друго време, уважаеми колеги, което е в навечерието на 24 май, щях да помоля да споделите емоцията от тържеството на делото на светите братя Кирил и Методий и да напомня за конкретната политическа стратегия на партия ГЕРБ за развитието на националния ни приоритет – образованието на българските деца и подкрепата за науката и културната общност. Днес искаме от Вашето време, за да оценим заедно огромното значение на просвещението, на българския ум и на българския дух за нацията ни, за бъднините ни, за това, което сме. Защото пандемията ни позволява ясно, без преструвки, да си кажем, че имаме право да сме горди като народ! Защото нашите просветители и учители са тези, които бяха и са на първа линия в дните, в които спасението на човешкия живот е абсолютен приоритет за всеки. Това са хората, за които говорим често, че са далеч от времето на децата ни и събират някакво недоволство. Те Те показаха, уважаеми колеги, че учителят не зависи от учебника; показаха, че не зависи от технологиите, не зависи от класните стаи. Учителят е този, който знае как да отвори вратата на знанието, както тя е била отворена от светите братя Кирил и Методий за целия славянски свят. Той е човекът, който има професионалната отговорност и професионалното задължение, който е натоварен от нас като общество да сподели пътя към знание и духовност. Той не е човекът, който пее урока и дава домашните, той не е човекът, който попълва дневника, който пише забележки, който изисква, организира, изпитва, преподава. Учителят е човекът, който е натоварен с мисията да показва знанието. На този човек българинът казва с преклонение: „Учителю.“ За него са нашите усилия, за него е и нашата политическа отговорност. За това в приоритета образование ГЕРБ поиска, обеща и изпълнява ангажимента си да инвестира, да развива и подкрепя учителите, защото те инвестират, развиват и подкрепят новите поколения. И това е факт! Уважаеми колеги, аз съм учител и зная много добре, че вратата на знанието не се отваря с магия. Това става, на първо място, с любов към професията и второ, с абсолютна последователна политика за развитието и качеството на цялата система на образованието. Всяка малка или по-голяма крачка, която беше извървяна в тази посока, всеки проект, дискусия, решение, закон, са част от тази политика за модерно образование, стъпило на здравите ни традиции, което дава лична перспектива за развитие на всеки човек и в чийто център са новите поколения и техните учители. Затова в навечерието на 24 май трябва не само навечерието на 24 май трябва не само да благодарим на учителите ни, но и да имаме ясния анализ, че инвестициите в образованието са тези, които не чертаят някакво далечно бъдеще, а определиха и определят днешния ни ден. Времето, в което сме сега, показа, че не дребнотемията са важни. Не че не го знаем, но истината е, че често си позволяваме те да вземат превес в деня ни и в политическото ни ежедневие, а важни са развитието на ума и духа. Затова днешният 24 май е не просто преклонение към хората на науката и на културата, това е празник, в който благодарим за това, което те ни дават. Аплодисментите за тях не са по-различни от тези, уважаеми колеги, за лекарите, които се борят за живота на всеки човек. Аплодисментите за нашите учители са нашето признание, че техният труд и талант са тези, които ще оставят нацията ни на световната карта на просвещението, развитието и ценностите не само днес, а във вековете напред. Този 24 май не е като другите – той е нашето минало, в което знанието ни е определило как ще се развиваме като народ; той е нашето настояще, в което търсим и определяме посоките на просвещението, на духа, на развитието си; той е нашето бъдеще, в което знаем, че ние ще пребъдем светла бъднина. Този 24 май е истинският празник на духа и знанието на България. Ние, уважаеми колеги, всички носим този дух и затова нека да помним: „Напред! Народността не пада там, дето знаньето живей!“

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми български просветители, културни дейци, пазители на словесността! май е празник на словото, празник на възхвала на писмеността, на българската просвета и култура. Празникът винаги е бил основателен повод за гордост, че „и ний сме дали нещо на светът и на вси Словене книги да четът“. Всичко започва в онези далечни времена на първото българско царство. България вече е утвърдена и авторитетна държава. Това се дължи на мъдрите и далновидни владетели. Те знаят как и къде водят народа си, защото владеят силата на словото и познанието толкова добре, колкото и силата на меча. Знаят, че народът трябва да е обединен в религията си и силен в мъдростта на познанието. Доверяват се, разчитат и подкрепят учителите и просветителите със силата на цялата държавна власт. Не закъснява и Златният век за България, тогава водена от български цар, получил образование в Магнаурската школа, начетен пълководец и духовен водач на народа си. Изграждат се манастир след манастир, пишат се книги, хората стават просветени, разширяват се територии, българите заявяват и отстояват присъствието си като силен народ в силна държава. Това са години на божия благодат за България. После идват и тъмни, мрачни времена. Но в една манастирска килия винаги свети пламъчето на свещта, огряло буквите, нанизани като броеница от пръстите на светогорски монах, който пряко силите си пази словото българско, преписва го и го дарява на поробените, на невежите, на потъналите в тъмнината на подчинение на чужда власт. От тези смели думи с всеотдайната грижа на възрожденския даскал в килийните училища се ражда и непокорството на „Стани, стани, юнак балкански, от сън дълбок се събуди“, за да се мине през огъня на въстанията и войните. Даскалите образоват и възпитават, изграждат вярата в новата българска държавност. И всичко това е защото българите имат „свое писмо и четмо“, създадено от нашите първоучители. През IX век братята Кирил и Методий поставят живота и делото си в олтара на знанието и новата писменост, издигат словото на пиедестал, полагат божествено тайнство във всеки един буквен знак, така че да носи и до днес сила и послание. Трудът на първоучителите определя пътя, който извървява народът ни. Създаването на буквите е успешно и трайно дело, защото има приемственост между светите братя Кирил и Методий и техните ученици, които, идвайки в България, създават своите книжовни школи и се превръщат във вдъхновители и учители за българския народ. Благодарение на всичко това днес на кирилица пишем не само българите, но и сърби, черногорци, руснаци, украинци, белоруси, монголци общо над 200 милиона души. Днес 24 май се отбелязва в много държави. Голямо признание за апостолската и културната дейност на светите братя Кирил и Методий е обявяването им от папа Йоан Павел ІІ за съпокровители на Европа. Те изиграват ролята на духовен мост, допринасят за гражданското и културното единение на Европа до днес. Настоящата 2020 г. е белязана с тежките последици от коварен вирус за хората в страната ни и по света. Но точно в името на хилядолетната история на България, ние не можем да си позволим словото, просветата и културата да търпят белезите и пораженията от вирусите на невежеството и неграмотността. В този тежък момент българското учителско войнство отново доказа своята отдаденост и прояви неимоверни усилия, за да докаже смисъла от съществуването на просветата и знанието. Преподавателите и директорите в българските училища не чакаха разпоредби и указания от Министерството, мобилизираха силите си и само за 48 часа приведоха системата на образование в готовност за електронно обучение на децата, учениците и студентите в извънредна ситуация, без да се вайкат, без да се оплакват. Командата идваше от сърцата и умовете им, подчинени на онази хилядолетна традиция – просветителите да са сред народа си, да го водят и напътстват. Без ръкопляскане. Какви ще са анализите и изводите предстои да разберем. Изправени сме пред въпроси: държавните институции имат ли адекватна помощ за образованието; има ли адекватна държавна стратегия за образованието и културата в България? И още тежки въпроси, а отговорите чакат и са важни за всички ни: равен ли е достъпът на всяко българско дете до образование; обезпечени ли са учителите с всичко необходимо за пълноценна работа; ефективно ли бяха изхарчени милиони левове за квалификацията на учителите; ще има ли обективен анализ на пропуснатото учебно съдържание и знанията на учениците по време на извънредното положение; как ще се компенсират липсите; каква готовност има за започване на новата 2020 – 2021 учебна година? Образованието в електронна среда доказа за пореден път категоричната необходимост от прякото общуване между учител и ученик, доказа необходимостта от социално общуване и изграждане на социални навици и умения за справяне с предизвикателствата на живота. Компютърът може и трябва да бъде само в помощ на човека, но не и господар на начина му на живот. Благодарим Ви, учители, за вярата в правотата и силата на просветителското дело! Последните месеци електронното обучение се превърна в стрес тест за родители и ученици. Там, където родители, ученици и учители имат възможността да работят съвместно, процесът на обучение има успех. Това затвърждава разбирането, че родителите са неизменна част от процеса на образование и важен фактор във възпитанието и правилното развитие на детето. Благодарим Ви за положения труд, родители! Към този момент останаха без подкрепа и грижа учителите и учениците в българските училища в чужбина. В училищата зад граница усърдно работят наши сънародници и просвещават на българско четмо и писмо деца, родени от българи, но в чужда държава. Факт е, че все по-трудно се запазва самосъзнанието и принадлежността им към българското и този процес има нужда от подкрепа. Благодарим Ви за съхраняването на българщината отвъд пределите на Родината! Днес и създателите на словото, културните дейци, носителите на духовния заряд на нацията, за съжаление, не получиха подкрепа от държавата. В същото време много от тях всеотдайно и безвъзмездно раздаваха таланта си, превръщайки домовете си в сцена и през различни социални платформи представяха изкуството. Не позволиха на изкуство да изчезне и да се обезличи ролята му във времето на социална и физическа изолация. Благодарим Ви за всеотдайността, деятели на културата! Времето е трудно, но в не по-лесно време са живели и първоучителите и създателите на българското слово. За съжаление, вавилонската кула рухна и спряхме да разбираме какво говори ближния ни. Владеем добре езика на разделението и омразата, но това не е езикът на българите. Имаме основание и много поводи да проговорим на езика на единението, загърбвайки и пренебрегвайки политическото и личното си его в името на бъдещето на народа ни. Можем да се справим с извънредните трудности, но само ако сме обединени в желанието и волята всеки от нас да подчини работата си на интереса на народа на България. Длъжни сме пред поколенията, които ще се родят след нас на тази земя, защото българите имаме своето заслужено признание в приноса ни към световната култура. Категорични и задължаващи са думите: „Много неща са отминали, Древният Рим и Древна Гърция, Византия, но България е тук късче от най-древната култура между всички европейски страни. Затова – пазете я! За да бъде българската култура не само късче от старината, но и първата частица на бъдещето. Духовното богатство на България, създадено с векове, трябва да пребъде. Такова е историческото предназначение на България и аз вярвам в него.“ Това са думи на големия приятел на България академик Дмитрий Лихачов. Трябва и ние да повярваме в себе си! Честит празник, български просветители, културни дейци, пазители на словото! Честит празник, българи!

ще отговори на въпрос от народния представител Димитър Данчев относно мярка 60/40 за запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Заповядайте за процедура, господин Данчев. обръщам се към Вас, защото Вие представлявате Народното събрание – върховния орган в парламентарната република, и считам, че трябва да защитавате парламентарната демокрация и правилата на това Народно събрание. Моят въпрос, който след малко предстои да задам към госпожа Николова, който Вие току-що оповестихте, всъщност първоначално беше насочен към господин Томислав Дончев, защото той беше именно човекът, който в последните два месеца навсякъде представя мярката 60/40, по всички възможни медии, предавания, телевизии, радиа, вестници и други. Аз много добре си спомням, предполагам и Вие си спомняте онази пресконференция, дълга, в един неделен ден, когато именно той, заедно с министър-председателя, представи тази мярка. Затова въпросът ми е тук сега и към Вас, който Ви моля да отправите Вие към него, е: страхува ли се той от въпросите на народните представители, или сам не е убеден в това, което говори по медиите, та отказва да отговаря на този въпрос по мярката 60/40 и го препраща към госпожа Николова, на която аз, разбира се, съм благодарен за мъжеството и уважението към парламентарната република, да дойде днес да отговаря на него? В крайна сметка смисълът на парламентарния контрол е именно това – да се представи един актуален въпрос, да се чуят свързаните с него проблеми и, ако има наистина такива, те да бъдат набелязани и обсъдени тук. Затова пак Ви моля, господин Председател, обърнете внимание на господин Дончев, че правилата на парламентарната демокрация изискват той да се явява тук, за да отговаря на актуалните въпроси, свързани с действията на правителството. Няма от какво да се страхува, опозицията не хапе и господин Дончев може само да научи нещо разумно. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Данчев. Уверявам Ви, че вицепремиерът Дончев не се страхува от въпроси, той винаги участва с удоволствие, винаги е колаборативен, винаги е склонен да приеме и да обсъжда мнението и становището на други страни. Не мисля, че имате основание да го упрекнете в това. Що се отнася до това кой ще отговори, мисля, че наистина вицепремиерът Николова е човекът, който трябва да отговори на този въпрос. А сега Ви давам думата да зададете въпроса.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 Поради изключително големия обществен интерес относно прилагането и ефекта от въведената мярка 60/40 за запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март, моля да отговорите на следните въпроси: Първо, има ли направен анализ относно използването и прилагането на мярката 60/40? Например колко фирми са се възползвали от предоставената подкрепа, от кои икономически сектори са те и какъв е броят на работниците и служителите, получили компенсации за месец март и месец април 2020 г.? Какъв е броят на държавните и общинските служители и работници, получили компенсации по тази мярка? Какъв е общият брой на подадените заявления и какъв е броят на направените откази за изплащане на компенсации на работодатели по посочената мярка? Второ, кой и на какво основание, моля да обясните, разписа правилата за заявяване и обработка на заявленията за изплащане на компенсации на работодатели по посочената мярка? Как се извършва необходимата служебна проверка за съответствие с критериите за изплащане на компенсации и използва ли се за тази цел автоматичният обмен на данни между регистъра на Националната агенция за приходите, Националния осигурителен институт и Националния статистически институт? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Данчев. Госпожо Вицепремиер, имате думата да отговорите на

По повод Вашия въпрос за мярка 60/40 за запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., Ви отговарям следното: Към 11 май 2020 г. общият брой на постъпилите заявления за изплащане на компенсации е 11 150. Заявленията за изплащане на компенсации са подадени от 9035 9035 работодатели за 171 548 работници и служители. От подадените заявления 454 заявления са отказани от работодатели, анулирани, поради повторното им подаване в повече от една Дирекция „Бюро по труда“ поради технически грешки. 1661 заявления са повторно подадени от работодатели след отстраняването на технически или административни грешки или поради последващо удължаване на първоначалния период за получаване на компенсации. 729 заявления не са одобрени поради недопустимост, 2011 заявления не са одобрени поради технически и административни грешки, като част от тях вече са подали коригирани заявления. 2161 заявления, получени през предходните седем работни дни, са в период на проверка и оценка от комисиите в дирекциите „Бюро по труда“. 4134 работодатели, част от които кандидатстват с по две заявления за общо 55 608 работници и служители, са одобрени от комисиите в бюрата по труда и подадени към Националния осигурителен институт за изплащане на компенсации за месец март. На 3893 работодатели за общо 47 912 работници и служители са изплатени компенсациите от Националния осигурителен институт по данни на НОИ, подадени на 12 май 2020 г. От Националния осигурителен институт са върнати за корекция от работодатели общо 61 списъка поради установени грешки или дублирани данни, или технически проблеми, за тяхната проверка. Най-много са одобрените работодатели от сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“ – около 36,6%, следвани от тези в сектор „Търговия“, „Ремонт на автомобили и мотоциклети“ – около 19%, сектор „Преработваща промишленост“ – около 11,5%, сектор „Култура, спорт, развлечения“ – около 5%, сектор „Транспорт, складиране и пощи“ – около 4%, сектор „Строителство“ – около 3,4%. По данни от НОИ към 12 май 2020 г. изплатените компенсации са в размер

271 лв. за осигурителни вноски. Изплатени са компенсации за трудови възнаграждения средно на едно лице в размер на 253 лв. и 47 стотинки при общ среден размер с включени осигурителни вноски 302 лв. и 65 стотинки. Съгласно чл. 3, ал. 1 от ПМС № 55/2020 г. изпълнителният директор на Агенцията по заетостта издава заповед за откриване на процедура за кандидатстване на работодатели за изплащане на компенсации и на интернет страницата на Агенцията по заетостта се публикува информация за реда и условията на кандидатстване. Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта утвърждава образеца на декларациите съгласно чл. 6, а изпълнението на дейностите и обмена на информация между Агенцията по заетостта и Националния осигурителен институт се осъществяват при условия и по ред, които са определени от управителя на НОИ и изпълнителния директор на Агенцията по заетостта съгласно чл. 10. В ПМС № 55/2020 г. са регламентирани както изискванията и условията за кандидатстване, така и редът и сроковете за оценка на допустимостта и изплащането на компенсациите от Националния осигурителен институт, в това число и ангажиментите на други институции в този процес. Всички те са включени и конкретизирани в утвърдените процедури на Агенцията по заетостта и Националния осигурителен институт за изпълнение на ПМС № 55/2020 г. Във връзка с оценка на допустимостта и съответствието с критериите за изплащане на компенсации се ползват публичните регистри Търговският регистър, Регистър БУЛСТАТ, регистри и справки от системата за междурегистров обмен RegiX, до която Агенцията по заетостта има осигурен достъп, както и данни от информационните системи на Националната агенция за приходите и Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“, до които е осигурен контролиран достъп на служители от Агенцията по заетостта във връзка с изпълнението на чл. 5, ал. 2 от ПМС № 55/2020 г. Данни се получават по служебен път и от всяка общинска администрация по повод установяването на наличие или липса на задължения към тях, както и от информационната система на Агенцията по заетостта, във връзка с чл. 1, ал. 6, т. 3 от ПМС № 55/2020 г. Благодаря.

Слушах внимателно Вашия отговор и ще го коментирам по следния начин. Първо, от гледна точка на броя на запазените работни места и подпомогнатите служители, респективно предприятия. Цитирахте една цифра за подпомогнати служители от около 172 000, да ги кажем, души и една сума от изплатени за тях компенсации в размер на около 14 милиона. Ако разделим едното число на другото, ще видим, лесно можем да сметнем, че това означава 81 лева получена помощ средно за един човек. Неслучайно в тази връзка е и това, което много пъти вече се чу, и днес дори в тази зала, че тази мярка се оценява в този смисъл като крайно неефективна от от работодателите и практически, както показват изнесените от Вас данни, не представлява голям интерес за мнозинството от фирмите в България. Сега да се върнем на правилата. В правилата се призовават фирмите да подават заявления през системата за сигурно електронно връчване. Регистрацията в тази система е силно противоречива и недомислена от гледна точка на правната логика, и е предпоставка за водене на административни спорове. За да се регистрира в системата една фирма, попълва формуляр, в който се попълват веднъж данни за юридическо лице, а втори път – данни за търговско дружество. Питам това дали са различни лица, или някой, който е готвил формуляра, просто не знае за какво става въпрос? Още по-интересен е въпросът с оценяването на заявленията. Вие цитирахте един куп регистри, които се използват за проверка на данните по служебен път. Истината обаче, и аз ще я покажа тук, е, че отговорите, които получават нашите работодатели от Агенцията по заетостта, цитират проверка, извършена в системата „Сиела“. Не знам как се използват тези регистри, които Вие цитирахте. Предполага се, че проверката в която и да е фирма в кой икономически сектор работи, в кой икономически сектор са осигурени нейните служители и работници, трябва да се извърши в регистрите, които изброихте и Вие – на Националния статистически институт, на НОИ и на НАП. Но се оказва, че се извършва в системата Питам – кой гарантира достоверността на данните в една система на частна фирма и защо обществото ни плати милиарди през последните години за системи и регистри на държавната администрация, които не се използват? Приключвам, господин Председател. У мен се поражда и въпросът дали не е всъщност имало предварително списък на фирмите, които е трябвало да бъдат одобрени за подпомагане? Защото прави впечатление, че на фирмите, получили отказ за подпомагане, не се предоставя каквато и да е било възможност да дадат обяснения и да изчистят случайни технически грешки, допуснати при подаване на заявлението. Сиреч, обжалването на получен отказ за подпомагане е практически невъзможен. ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Данчев. Имате думата за дуплика, госпожо Вицепремиер.

още веднъж искам да потвърдя, че във връзка с оценката на допустимостта и съответствието с критериите за изплащане на компенсациите, следва и се ползват само и единствено публичните регистри, които са Търговският регистър, регистър БУЛСТАТ, регистри и справки от системата на междурегистровия обмен RegiX, до която Агенцията по заетостта има осигурен достъп, както и данните от информационните системи на НАП и Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“. Освен данните, които Ви предоставих, бих искала да Ви информирам и в качеството ми на председател на Националния съвет за тристранно сътрудничество, че вчера беше проведено извънредно онлайн заседание. На него беше обсъден нов проект за постановление на Министерския съвет, с което се променя предишното Постановление № 55 на Министерския съвет, известно като мярката 60/40, като същността е, че се удължава срокът за приемане на документи за финансова подкрепа до 30 юни 2020 г. По време на обсъждането на Проекта на постановление, както и на секторни мерки за преодоляване на последиците от кризата, от социалните партньори бяха направени и нови предложения за разширяване обхвата на действие на мярката както от гледна точка на икономическите дейности, така и за промени в дела на финансовото участие на държавата. По време на заседанието министърът на труда и социалната политика заяви, че в Министерството на труда и социалната политика в момента се правят анализи на всички постъпили предложения и се работи по посока за вземане на решение и преценка предвид тези предложения. Благодаря.

Благодарим на вицепремиера за участието в днешния парламентарен контрол. Изчакваме дезинфекцията, след което ще продължим със заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева.

Първият от тях е от народния представител Иво Христов относно обща Декларация по повод 75 години от края на Втората световна война на външните министри на България, Чешката република, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия и САЩ. Заповядайте, господин Христов, да развиете Вашия въпрос в рамките на 2 минути. Уважаеми господин Заместник-председател на Народното събрание, уважаема госпожо Външен министър! На 7 май 2020 г. Вашето ведомство публикува текста на Декларация по повод 75 години от края на Втората световна война, подписана от външните министри на изброените държави. Такъв позорен акт е рядко срещан дори в българската дипломация. Ето защо Ви питам: какъв точно е българският интерес, за да подпишете тази декларация? Известно ли Ви е, че, ако не бе категоричната позиция на Съветския съюз на Парижката мирна конференция, границата между България и Гърция щеше да минава на 30 километра южно от Пловдив, тоест в района Бачково?

Известно ли Ви е, че, ако не е бил Съветският съюз, размерът на репарациите, които България трябваше да плати като присъединила се към Тристранния пакт страна, щеше да ни срине икономически, предизвиквайки трета национална катастрофа? Известно ли Ви е, че, ако не е бил Съветският съюз, плановете на така наречените съюзници предвиждаха елиминирането на България като страна, създаваща проблеми на балканските си съседи? В качеството си на външен министър имате ли представа и историческа образователна подготовка какъв документ подписвате? Ако – да, защо го подписахте? Ако – не, защо го подписахте? Благодаря, уважаеми господин Христов. Сега давам думата да бъде развит въпросът от народните представители Александър Паунов и Георги Гьоков относно подписването от министъра на външните работи на Република България на съвместна Декларация по повод 75 години от края на Втората световна война. Заповядайте, господин Паунов – имате две минути, за да развиете Вашия въпрос.

Държавният секретар на САЩ Майк Помпео и външните министри на България, Естония, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия, Унгария и Чехия подписаха съвместна Декларация по повод 75 години от края на Втората световна война. Ние, народните представители в парламентарна Република България, научихме за това от медиите. Всяка една декларация по важен исторически повод изисква единно мнение, което да се основава на историческата истина. За съжаление,

Също така съдържа спорни исторически факти, които водят до неправилни интерпретации. Тази декларация, в деня на безусловната капитулация на нацистка Германия, с нищо не допринася за установяването на историческите факти както за събитията по време на Втората световна война, така и за нейните финални резултати. В същото време Декларацията омаловажава милионите жертви, дадени от Съветския съюз, благодарение на които бе сложен край на най-човеконенавистния режим в историята на света. От друга страна се отправят обвинения, че само Съветският съюз е отговорен за следвоенното политическо и териториално устройство на Европа. Във връзка с горното въпросът ни към Вас е следният: След като Народното събрание на Република България не е обсъждало и приемало решение за присъединяване и подписване на тази декларация, с какво право Вие решихте да подпишете този документ и от кого бяхте упълномощена? Благодаря Ви.

да се поставя под съмнение, и то от – както Вие сами се определяте, най-голямата политическа партия в опозиция, оценката и историческата истина от тоталитарния режим. И това е 30 години след падането му, 16 години след приемането на България в НАТО и 13 години

По този начин поставяте под съмнение на практика всички усилия и постижения по пътя на прехода на България към демокрация, към общество, основано на върховенство на правото, политически плурализъм и зачитане на правата и свободите на човека. Тъй като очевидно Вие считате, че познавате историята от Втората световна война и последващите събития в Европа по-добре от подписалите Декларацията министри и ни обвинявате в несъществуващи или неверни тези, бих Ви препоръчала да прочетете тази декларация, защото там Съветският съюз не се споменава. Вие явно привидяхте нещо. Декларацията изразява позиции акцентирано върху следвоенните действия на Втората световна война. Искам да заявява ясно, че Декларацията, с която излязохме съвместно с осемте колеги от страните – членки на Европейския изразява признателност – това не е вярно, че не изразява, пред тези, които са жертвали живота си в борбата срещу националсоциализма, като споделяме нашето убеждение, че победата над нацизма е резултат на усилията на милиони хора, на волята и непоколебимостта на антихитлеристката коалиция, към която в края на Втората световна война се присъединява и нашата страна. И наистина бившият Съветски съюз и Червената армия дадоха най-много жертви в този кръвопролитен сблъсък. В същото време обаче не може да се отрече, че след края на Втората световна война народите на Централна и Източна Европа платиха своята много висока цена за извоюването на победата – някои от тях със загуба на техния суверенитет, с с репресии и погазване на основни човешки права и свободи, със забавено и изкривено икономическо развитие и така нататък, и така нататък. Ще Ви обясня какво е декларация! Политически документ, в случая – на външните министри, с който се изразява политическа позиция в областта на външната политика. Това не е международен договор, с който се поема задължение, за да минава през парламента. Още повече

Ще припомня за приетия от Народното събрание преди 20 години все още действащ закон, господа народни представители, за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен, който, както казах вече, е в сила. В неговия чл. 1 достатъчно ясно е посочена ролята и отговорността на бившия Съветски съюз и за противоконституционното идване на власт на БКП и установяване на тоталитарното управление в страната ни. Катастрофалните последици от това са определени в чл. 2 от този закон. Няма да припомням и за резолюция на Европейския парламент, към която много, много голяма част от европейските представители, европейските депутати от ПЕС, на която и Вие сте член, подкрепи тази резолюция. Там също много ясно е дадена и международната политическа оценка и за Първата световна война, и за фактите след нея.

Знаете ли, че на 5 септември 1944 г. Съветският съюз обяви война на България, въпреки съществуващите дипломатически отношения между двете страни, въпреки че България още на 26 август 1944 г. е обявила неутралитет по отношение… (шум и реплики от Въпреки че в страната ни няма нито един германски войник, по никакъв начин през войната нито един български войник или военна част не се бият на Източния фланг срещу Червената армия

Твърдите, че ако не е бил Съветският съюз, границата ни с Гърция е щяла да минава на 30 км южно от Пловдив. Забравили сте да отбележите – на 90 км южно от София. Абсурдните претенции са единствено на Гърция – има протоколи и те, между другото, са качени онлайн, може всеки да ги прочете, за тази конференция и за заседанията на двете комисии, на които са разгледани тези претенции – условно подкрепена от „особено близките“ до Балканите Австралия, Нова Зеландия, Индия и Южна Африка. Само това са държавите, които са подкрепили тези претенции, и то част от тях са се въздържали. По време на Парижката мирна конференция страните участници обаче се съгласяват, че границите на България трябва да бъдат върнати към вида им към 1 януари 1941 г., записано в чл. 1 от Парижкия мирен договор. Предложението е подкрепено от абсолютно всички държави, не само от Съветския съюз, с изключение на Гърция, разбира се. Още по-необосновано е твърдението, че някой замислял елиминирането на България като проблем на нейните съседи по време на тази конференция. (Шум и реплики от „БСП за България“.) Не е добре да се разпространяват митове! Всъщност България дори излиза от Втората световна война с по-голяма територия през 1940 г. е поправена една историческа несправедливост и на България е върната Южна Добруджа. Актът е международно признат като справедлив от всички велики сили и въобще не е разглеждан в Париж.

Тук отново претенциите на Гърция не са приети, отделни, конкретни искания дори са предизвикали смях. Югославия се отказва от репарациите не под съветско влияние, а заради очакваното тогава федерализиране с България. Исканата сума от Гърция е намалена двойно повече и макар неприятна, става поносима. Искам да посоча все пак и факта, че след подписването, след окупацията – септември месец 1944 г., от Съветския съюз на България, след подписването на Съглашението за примирие, в чл. 15 от Договора всъщност разходите по всички обезщетения, репарации, платени от България на Съветския съюз, надхвърлят двукратно репарациите, платени на Гърция.

ако не се бяха скарали Тито и Сталин, Пиринска Македония щеше да бъде в Югославия, а може би и цяла България. Още през 1944 г. Сталин привиква Георги Димитров и югославския лидер Йосип Тито в Москва и нарежда да започне македонизация на Пиринска Македония първа точка към нейното съединяване с Югославия. Разривът между Москва и Белград през 1948 г. слага край на тези намерения и договорености. Може би в дупликата да продължите, госпожо Захариева, че почти 10 минути станаха и колегите с право ще възразят, че твърде много време… между 1946-а и 1948 г. като македонци в Пиринска Македония, започването на издаването на вестник „Пиринско дело“ на новия тогава език, и така нататък, и така нататък.

По процедурата при такъв тип въпроси две минути се дават на всеки от народните представители, които са задали въпрос, за реплика. За реплика – заповядайте, господин Христов. ИВО Мислех отговорът ми да бъде все пак издържан в рамките на добрия дипломатически тон, който изисква и институцията, и личността на уважаемата госпожа външна министърка. Госпожо Външен министър, хубаво е, като подписвате един документ, да знаете какво подписвате. Първият параграф на документа, който сте подписали – така наречената декларация, където нравоучително ни обяснихте разликите между международен договор и този документ, пише следното: „Макар и месец май 1945 г. да донесе края на Втората световна война, с това не дойде свобода за цяла Европа. Централната и източната части на континента останаха под управлението на комунистически режим в продължение на почти 50 години. Балтийските държави бяха окупирани противозаконно и анексирани от Съветския съюз…“, и така нататък. Това е дали е Второ, гръцко предложение за поправка в Проекта за договор за мир с България – царство по това време, 1946 г.: „Предлагаме следното: границите на България, както са показани на приложената към настоящия договор – Приложение № 1 – карта, ще бъдат такива, каквито съществуваха към 1 януари 1941 г., с изключение на границата с Гърция, които ще бъдат определени, както следва – слушайте внимателно, ако трябва, си записвайте: а) Пирин планина; б) Родопа планина (Доспат Даг) – това е на турски, ако не знаете;

чл. 9 от Договора: „Гръцката делегация настоява за следните изменения в размера, състава на въоръжените сили на царството – за България става въпрос: Първо, Българската сухопътна войска да не надминава 35 хиляди души – да Ви говори нещо за сегашната ситуация?! от които 15 хиляди души жандармерия, в това число да се включат и силите за охрана на границата; флота – 2500 души; с обща мощ 3250 тона; авиация 40 бойни самолета – сега са и по-малко – и 15 учебни самолета, с общ персонал 1800 души, от които само 140 души летци; процентът на офицерите да бъде 5%, за подофицерите – 6,5%.“ В чл. 12: „България да не притежава, нито да се снабдява с ракетни оръжия, морски торпили, подводници, никакви бързи торпеда и лодки.“ По-нататък…

изявление на гръцкия представител Цаларидис. Тъй като някой тук беше казал, че това е било единствено желание на гръцката страна, но, разбира се, то не било подкрепено от нашите – как им казват сега, партньори съобщавам Ви следното, уважаема госпожо Външен министър. По това време – 1946 г., Великобритания е британска империя, в която са включени доминираните Австралия, Нова Зеландия, Индия все още – слушайте и си записвайте, и Канада. Първо,

Забраната на България да държи далекобойни оръдия на южната си граница е ценен принос в сигурността на Гърция. Смятаме, че искането за репарации от страна на Гърция и на Югославия в размер на 125 млн. долара – доларът към 1946 г.,

Ясно е, че по тази тема няма как стриктно да спазваме времето, но ще дам повече време и за дуплика, ако се налага. Заповядайте, господин Паунов, за Вашата реплика.

и, вторият: „изкривяване на историческите събития, които доведоха до Втората световна война, е тъжен опит за поправка на историята“. Първо, Вие не ми отговорихте: на каква база подписвате без дебат в парламента, защото казахте, че е декларация? За Украйна също беше декларация и Вие я внесохте в Народното събрание, без да присъствате тук, като не беше още заседавал Министерският съвет на Украйна и трябваше да бъде приета декларацията. Защо има двоен стандарт – за едната декларация и за другата?

резултат от техните действия – вторият фронт на Щатите и на Великобритания. Вторият фронт е открит на 5 юни 1944 г., когато са минали тежките сражения и битката за Москва, Сталинград, Курск и вече наближава битката за Берлин.

Когато в Ардените немците нападат доста масирано на втория фронт американците и англичаните, те са в една отбранителна позиция и Чърчил се моли на съветското ръководство да форсират кампанията в Полша и в Източна Прусия, за да може да ги спасят.

с което се вземат решения и се подписва и от тримата представители на тези държави за следвоенното разпределение на Европа. И не е само Съветският съюз, който, както казахте, е сграбчил Източна Европа. Вие говорите за Харта 77, аз съм следвал в Прага точно 1968 г., когато бяха Пражкие яро, Пражките събития, но не обелват една дума, в Париж имаше тогава студентски протести, които накараха президента Де Гол да избяга в Германия. Когато човек оценява историческите факти, трябва да бъде обективен. Недоволен съм от Вашия отговор и смятам, че нямате подготовка за външен министър и трябва да си подадете оставката. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от

И на неговите пълномощия по закон! По отношение на декларацията, която гласувахте, тя не е внесена от Министерския съвет, тя е внесена от народен представител. Не съм присъствала, защото не съм поканена, никой дори не ме е попитал дали я подкрепям.

Христов, аз даже Ви казах, че сте пропуснали „на 90 км от София“. Никой не оспорва това. Никой не оспорва тези претенции на Гърция. Просто е неуместно внушението,

Така че никой не спори за това, но да се твърди, и точно тук става въпрос за изкривяване на историческата истина, че само благодарение, не е вярно, разбира се, да, и Съветският но не е вярно, че само той е гласувал, защото нямаше как иначе този договор да се случи и тогава територията щеше да бъде отнета. Така че никой не твърди това. Аз се учудвам наистина затова, че една декларация, която прави в първата част, която много удобно пропуснахте, когато четохте, поклон пред саможертвата на милионите, загинали по време на Втората световна война от много държави, но която казва, че, за съжаление, да, тя не донесе свобода на всички в Европа и тогава, когато българският парламент с много по-остри думи преди 20 години е определил какъв е този режим, един български външен министър трябва да се въздържа от подписването или присъединяването, защото тя не се подписва, присъединяването към тази декларация. И за Ваша информация, декларацията не е предложена от Съединените

затова, че 30 години по-късно все още в България има спор за оценката на тези 45 години. Защото, дами и господа народни представители, според мен това е гавра с паметта на хилядите невинно убити без съд и присъда, на тези, които са изтърпели десетки години в лагерите, създадени от този режим. И аз по-скоро бих искала, може да разсъждаваме какво би било, ако не бяхме тези 45 години, какво бихме могли да бъдем в момента, но не можем да разсъждаваме, да изкривяваме факти, по които има много документи. И пак ще приключа: никой не отрича в тази декларация ролята на Съветския съюз, ролята на Червената армия. Отрича обаче събитията – и то не отрича, иска вярна оценка на събитията, които са се случили след това. И ще цитирам, между другото, декларацията на Европейския парламент от миналата година, защото казахте така: как започна Втората световна война, която, пак казвам, според всички дипломати е най-вярната и най-обширната политическа оценка на това, което се е случило преди Първата, по време на Първата и след Втората световна война. И там, цитирам: „На Европейския парламент от 2019 г. Втората световна война, най-разрушителната война в историята на Европа, започна като непосредствен резултат

и тайните протоколи към него.“ Така че, господа и дами, мисля, че наистина е крайно време поне по фактите от историята, фактите, основани на факти и документи, автентични в България, да постигнем съгласие. Това, което изискваме от нашите приятели в Република Северна Македония. Хубаво е да даваме и ние пример, когато изискваме нещо от някой друг! ПРЕДСЕДАТЕЛ

Може би процедура някаква или по начина на водене. (Шум и реплики.) Колеги, Правилникът важи и по време на парламентарния контрол, разбира се. Заповядайте по начина на водене, господин Христов. Надявам се да е по начина на водене. (Шум и

подписали разпределението на сферите на влияние в Техеран 1943 г., в Ялта – февруари 1945 г., и в Потсдам – юни 1945 г.

И в момент, в който по време дори и на парламентарен контрол някои хора, които очевидно са в заведение, защото използват тези думи и се държат обидно и неадекватно поне към отговарящия министър, да им налагате в крайна сметка забележки или поне по някакъв начин да ги върнете в добрия тон за трибуната. Защото, ако примерно се обиждаме на образование, то по този начин би трябвало да обиди и собствените си колеги, които са от Пазарджишки избирателен район, което мисля, че не е коректно.

за да не се получава като среща на изпълнително бюро на БСП, и не може да водите в рамките на въпроси, задавани от Ваши колеги в парламентарната група, то тогава по-добре повикайте някой от другите заместник-председатели на Народното събрание или председателката да води коректно парламентарния контрол. Но ако трябва да говорим по темата, бих искал да обърна внимание, че през изминалата седмица се навърши годишнината от смъртта на генерал Вазов – герой от Дойран,

Ако бяхте стриктен и спазвахте времето за отговорите, би следвало да прекъснете госпожа външния министър. Нямаше да се стигне до размяна на някои реплики, които не би не би трябвало да са присъщи за тази зала, а и щяхте да спестите някои неудобни за нея моменти, които настъпиха в резултат на нейното продължително изказване. Така че друг път бъдете стриктен във времето, давайте секундите, които са необходими

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги, моята процедура е към Вас, уважаеми господин Председател. Ценя умерения тон и начина, по който Вие коментирате. Колегите го квалифицираха като толерантен. Не Не смятам обаче, че в днешното заседание по време на парламентарния контрол Вие спазихте Правилника на Народното събрание, което сте длъжен да правите като председателстващ заседанието. Нарушихте грубо няколко пъти процедурите, допуснахте в залата освен шум, смях, реплики, закачки да се отправят и груби обиди обиди към институцията, чиито представители сме. Защото за мен, предполагам и за Вас, уважаеми господин Председател, е обидно Народното събрание да бъде наречено „заведение“, също така и обиди към представители на правителството. Допуснахте несъблюдаване на изрично разписано в Правилника на Народното събрание време за реплика на народните представители, допуснахте също така – и и в момента допускате, възможност за диалогизиране с говорещия от трибуната. Не мисля, че това е начинът, по който трябва да се водят заседанията, и се надявам, че не само ще приемате критиките, както споменахте, а наистина ще промените начина, по който водите заседанията. В противен случай мисля, че не можете да стоите на това място. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаема госпожо Василева. Кой да води заседанието решава председателят в координация със заместник-председателите. Мисля, че е отговорност на всеки един народен представител да спазва добрия тон. Специално по отношение на времето, мисля, че по същия начин щяхте да се възпротивите, ако бях прекъснал изказването на вицепремиера Захариева. Така че мисля преценка на водещия е да бъде по-толерантен по отношение на времето, за да може да се избегнат допълнителни напрежения и друг тип оценки. Имаше още една заявка. Заповядайте по начина на водене и може би след това вече да преминем към следващите въпроси,

дами и господа народни представители! Уважаеми господин Председател, процедурата ми е към Вас – по начина на водене. За разлика от моите колеги в частта за това, че Вие наистина бяхте толерантен, заслужавате лично моите похвали. Защото тук всеки народен представител, който прави процедура по начина на водене, изразява собственото си мнение. И тази процедура е именно за това. Поради тази причина аз Ви поздравявам за това, че усетихте важността на въпроса и дадохте време на външния ни министър да защити своята теза, в което няма нищо лошо и не е правено за пръв път в нашия парламент. Напротив, всеки път, когато има такава важна тема, който и да води заседанието, го прави. Така че за мен това е съвсем допустимо. Естествено, личното ми мнение, което трябва да Ви кажа на Вас, господин Председател, е, че по този начин Вие дадохте възможност не само на външния министър да си завърши тезата, но и на репликиращите после да си направят уточняващите въпроси – нещо, което стана ясно по-късно в дебата, че беше абсолютно необходимо. Но накрая една забележка към Вас по отношение на това, че всички тези процедури по начина на водене, които бяха взети до момента, всъщност изразяваха позиции по отношение на дебата, който се водеше по темата. И в този момент Вие не помолихте външния министър на Република България да остане в залата, с което тя изрази отношенията си към темата и към народните представители. Неудобните въпроси болят, особено когато има двоен аршин и декларациите – едната се приема от парламента, другата не. И няма значение дали по Конституция трябва да се подпише или не, когато е по толкова важен въпрос, защото е позиция на външния министър – позиция е на България, а не е в частност на външния министър. Поради тази причина трябваше да призовете външния министър да остане в залата, колкото и да я боли. Благодаря, уважаеми господин Ченчев. Ако сме изчерпали тази тема, да Ви информирам, че министърът на образованието и науката

2017-а, 2018-а, 2019-а и 2020-а. Заповядайте, професор Михайлов, да развиете Вашия въпрос. Благодаря Ви, господни Председателстващ. Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Въпросите, по които оттук нататък ще се срещаме в парламентарния контрол за доста дълго време, ще бъдат свързани със ситуацията, която преживяваме и в момента в Един от начините тя да бъде оценена обективно е внимателно да се следи нивото на общата и профилираната по направление смъртност за нас специално на територията на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

Министерството на здравеопазването не събира и не обработва данни за смъртността в България и може да изрази становище само въз основа на официалните статистически данни. Статистическата дейност в областта на здравеопазването се осъществява от Националния статистически институт и дирекция „Национални здравни данни и електронно здравеопазване“ на Националния център за обществено здраве и анализи, които са органи на статистиката. Съгласно нормативната уредба органите на статистиката са държавни органи или техни структурни звена, които разработват, произвеждат и разпространяват статистическа информация под методическото ръководство на Националния статистически институт и при изпълнение на Националната статистическа програма, която се разработва в съответствие с Глава трета от Закона за статистиката, и се приема с решение на Министерския съвет. Съгласно Националната статистическа програма данните за смъртността по причини се произвеждат, разпространяват и съхраняват от Националния статистически институт. С оглед на това и във връзка с въпроса Ви бе отправено искане до Националния статистически институт за предоставяне на данни за смъртността по причини за първите четири месеца на 2017-а, 2018-а, 2019-а и 2020-а години.

Предоставените ни за 2020 г. данни са предварителни. От НСИ уточняват, че има закъснение в регистрирането, обработването на някои съобщения за смърт, поради което броят на смъртните случаи за 2020 г. ще се променя при всяко следващо генериране на справката, подадена ни по седмици. За 2020 г. също имам информация за първите 17 седмици на годината. Информация за смъртност по причини към момента не е предоставена на Министерството на здравеопазването.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

в Европа съществува така нареченият европейски индекс на смъртността, който следи тази смъртност всеки месец и обединява усилията на много държави от Европейския съюз. За съжаление, тъй като аз направих подробна справка, България не участва в този индекс. Това подсказва един много болезнен проблем, за който аз многократно съм обръщал внимание тук, в залата, не само към Вас, разбира се, но и към Вашите предшественици и сега си позволявам да го подчертая, че за да можем да имаме моментна, реална картина на причините, които водят до най-важния показател в ефективността на здравеопазването, какъвто е смъртността, налагат както създаването на регистри за отделните заболявания, така и много тясно взаимодействие между Министерството на здравеопазването

който и да е, не могат да бъдат направени никакви професионални изводи. Това не е в полза на нашето здравеопазване. Трябва колкото се може по-бързо да се един от големите проблеми, които още съществуват – липсата на реално съществуващо електронно здравеопазване. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми професор Михайлов. Имате думата за дуплика, господин Министър. едно изречение, господин Председател. Прав сте, уважаеми професор Михайлов. Отговорът е в изграждането на Националната здравна информационна система и електронното здравеопазване. Вие знаете, че моят екип работи изключително интензивно по този въпрос – даже днес имахме среща с цялото ръководство на „Информационно обслужване“. Направили сме графика, както Ви обещах в един друг въпрос, който ми зададохте. Идеята е основните елементи на Националната информационна здравна система да бъдат готови до края на годината,

Ви, уважаеми господин Министър. Следващият въпрос е от народните представители Георги Свиленски, Христо Проданов и Георги Йорданов относно финансово стимулиране на медицинските специалисти в условията на пандемия от COVID-19.

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Почти два месеца и половина след обявяване на извънредно на извънредно положение и след това извънредна епидемична обстановка българските граждани си задават въпроси и оценяват действията на институциите по времето на тази пандемия в България и в света. въпрос, който искам да поставя днес, е въпросът за медиците на първа линия и идеята те да бъдат финансово компенсирани до известна степен – казвам само до известна степен. На първо място, за първи път в познатата ми литература – както казваме в научните среди, се появи идеята, че на първа линия са медиците от болниците. На първа линия са медиците от извънболничната помощ – така наречените общопрактикуващи лекари, дентални лекари, фармацевти и медицински специалисти. Тази идея за стимулиране на медиците от първа линия основно в болничните заведения и центровете за спешна медицинска помощ, които забравих да добавя преди малко към тези на първа линия, доведе до проблеми между тях, защото се оказва, че здравната институция оценява по различен начин приноса за овладяване на пандемията за различните категории медици, които участват в нея.

Тук въобще не поставям въпроса, че сумата от 1000 лв. фактически представлява за голямата част от тях почти двойно увеличаване на възнагражденията, които те са получавали до момента. Моите конкретни въпроси към Вас са: Считате ли за нормално и справедливо да бъдат финансово стимулирани само медиците от болниците и Центровете за спешна помощ – РЗИ-та също? Не са ли на първа линия лекарите и медицинските специалисти от извънболничната медицинска помощ, денталните медици и фармацевтите? Не считате ли, че броят на финансово стимулираните медици от 1700 души, по Ваши данни, е пренебрежимо малък спрямо всички работещи в системата на здравеопазването около 100 000 души? Считате ли за уместно използването на критерия „брой вирусоносители с COVID-19 в болнично заведение“ като определящ числото на медиците с полагаща им се финансова добавка?

цитираните от Вас данни за броя на медицинския и немедицинския персонал, както и размера на изплатените средства за допълнителни възнаграждения от 1000 лв. в изпълнение на Проект „Подкрепа

По последни отчетни данни за месец март 2020 г. допълнителни възнаграждения в размер на 1000 лв. са получили общо 3578 лица в общ размер на 5 297 702 лв., включително лични осигуровки, ДОД и осигуровки за сметка на работодателя, в това число 1718 лица – медицински и немедицински персонал от 37 лечебни заведения на територията на цялата страна

по заразни и паразитни болести и на центровете за спешна медицинска помощ в размер на 2 741 506 лв. Допълнителни възнаграждения за месец април 2020 г. по предварителни разчети се очаква да получат общо 6626 лица в общ размер на 9 454 607 лв.,

са медицински и немедицински персонал на вече 59 лечебни заведения на територията на цялата страна в размер на 5550 хил. лв. и

В изпълнението на Проекта е предвидено допълнителни трудови възнаграждения да се изплащат на медицинския и немедицинския персонал, пряко зает с дейностите по наблюдение, диагностика и лечение на пациенти с доказан COVID-19, настанени за болнично За тази цел са разписани ясни обективно измерими критерии, на базата на които се определя броят на лицата в лечебните заведения, които следва да получат допълнителното възнаграждение от 1000 лв. Тези критерии гарантират справедливост и предвидимост на лечебните заведения за болнична помощ, както и повишаване на мотивацията на служителите на първа линия и на възможностите за защита от заболяването. Що се отнася до останалите специалисти в здравния сектор – лекарите и медицинските специалисти от извънболничната медицинска помощ, денталните медици и фармацевтите, които не са включени като възможни получатели на допълнителното възнаграждение, бих желал да поясня, че са създадени възможности всички те да получат допълнителни възнаграждения – заплащане за този период, независимо от намаления прием и временно преустановяване на някои дейности. Това, доцент Йорданов, е механизмът, за който имах възможността вчера в Комисията по здравеопазването да дам пояснения. Те просто се финансират по друг начин, независимо, че нямат пациенти, ние финансираме до 85% от средномесечната заработка. Тоест това е механизъм, който е създаден на базата на Закон, приет от парламента, за финансиране при неблагоприятни условия. За съжаление, Министерството на здравеопазването няма нормативно основание да подпомага медиците, вирусоносителите и болните от COVID-19, както и починалите медици, на съпричастност в Министерството на здравеопазването има инициатива за събиране на дарения за подпомагане семействата на починалите медици. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Ананиев. Имате думата за реплика,

Няма да скрия, че въпросът е от началото на големия дебат за отношението на държавните институции по време на криза и не само те. Тук искам да Ви кажа, че аз Ви разбирам и до известна степен Ви съчувствам. Вие направихте това, което беше възможно, защото се оказа – казвам го в светлината на моделите за бъдещата реформа в сферата на здравеопазването, че това, с което Вие можете да управлявате, са само тези около 30, по моя преценка, останали лечебни заведения от различни лечебни заведения от различни категории, в които има държавна или преобладаваща държавна собственост. Оказа се, че идеята за пазара на здравни услуги, който ще регулира всички отношения в здравеопазването, не е състоятелна.

Желаете ли дуплика? Не. Преминаваме към следващия въпрос – от народния представител Нона Йотова относно заснемането на предаването „Като две капки вода“ в нарушение на противоепидемичните мерки. Имате думата, госпожо Йотова, да развиете Вашия въпрос. НОНА Уважаеми, господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! В деня, в който излезе Вашата заповед за провеждане на музикални и театрални представления, с ограничението това да става само на открито, при разстояние между зрителите и до 30% публика, телевизия бе излъчено предаването „Като две капки вода“. То бе излъчено на живо, в закрита зала и с публика. Очевидно имаше гости без маска, поне тези, които бяха поканени и да участват, седяха долу и изглеждаше, че изисканото разстояние не е спазено. Да, в началото се виждаше, че са през един стол, по нататък, все пак това е емоционално предаване, вече се виждаха кадри с хора, които стояха буквално един до друг.

в същия ден това се проведе в закрита зала. Имаше публикации и много се говореше, след това продуцентите на предаването обясниха, че са имали разрешение от РЗИ за присъствието на публика. на публика. Въпросът ми към Вас е: издавала ли е РЗИ разрешение за присъствието на публика? Ако да, с какъв акт и на какво основание? Ако не, какво е Вашето отношение към неспазването на заповедта Ви? Имате ли информация на някой друг да е било разрешено подобно нещо? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаема госпожо Йотова. Имате думата за отговор, господин Министър.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 във връзка с поставения въпрос относно заснемането на предаването „Като две капки вода“ в нарушение на противоепидемичните мерки, бих желал да Ви информирам за следното: с писмо с изходящ № 22-38/1/11.05.2020 г. Столичната здравна инспекция е информирала госпожа Ива Стоянова и господин Николай Андреев – управители на Нова Броудкастинг Груп ЕООД, че не възразява за допускането на публика в залата по време на живото излъчване на телевизионното предаване при стриктно спазване на изискванията за физическа дистанция, всички противоепидемични мерки и допустима заетост от 30% от максималния капацитет на залата, в съответствие с т. 5д от Заповед № РД-01-256/11.05.2020 г. на министъра на здравеопазването. Столичната регионална здравна инспекция е преценила, че с посещението на зрители в предаването се апробира възможност за спазване на противоепидемичните мерки при последващо разхлабване на ограниченията във връзка с коронавирусната инфекция. Въпреки създадената организация се видя, че не може да се разчита на указаните мерки и личната отговорност на зрителите особено в едно емоционално изживяване. При внимателно проследяване на записите на предаването се вижда, че на места имаше нарушение на допустимата физическа дистанция. При огледа на публиката се констатира, че имаше единични случаи на посетители без поставени маски. Във връзка с горното, в рамките на законовите правомощия, Столичната регионална здравна инспекция ще издаде наказателно постановление за организаторите на предаването и индивидуални административни актове за отделни физически лица, които са нарушили Заповедта на министъра на здравеопазването. Изразявам увереност, че този казус ще спомогне органите на държавния здравен контрол да дадат ясни препоръки за създаване на по-добра организация при провеждане на мероприятия от този вид с оглед стриктно спазване на противоепидемичните мерки в съответствие със заповедите на министъра на здравеопазването. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Ананиев. Имате думата за реплика, госпожо Йотова.

все пак аз съм актриса, занимавам се и с музика, участвала съм в това предаване, но не искам в никакъв случай някой да си помисли, че се заяждам на дребно. Искам да Ви уверя, че ние артистите по време на цялото на цялото извънредно положение, после епидемичната обстановка, бяхме едни от най-дисциплинираните хора, защото ние по принцип сме такива. Всички си стояха вкъщи, спазваха всички мерки и в един момент, когато това се случи, то все пак се повтори и следващата седмица, когато беше закриването, изведнъж голяма част от нас усетиха двоен стандарт, тоест да може да се разреши за някои, повечето не ни е минавало през ума, че може да се случи нещо такова. Трябва да Ви кажа, че сцената много ми липсва. Това е на всички артисти голямата ни любов. Аз дори имах номинация тази година за комедийна актриса в Сатиричния театър – техните награди „Златен кукерикон“. За много неща съжалявам, които пропуснах, които не можаха да се случат.

Уважаема госпожо Йотова, ако има някой, който да благодари, аз искам да Ви благодаря на Вас за този въпрос и за този сигнал, тъй като обратната връзка от българските граждани за нас е много важна, за да оценяваме всяка една мярка, която се предприема, как се изпълнява. Разбира се, ние нямаме възможност да гледаме всичко това, което е по телевизията, просто работният график не ни позволя и затова тази обратна комуникация за нас е много важна. Както Вие, като реален участник в изкуството, така и ние имаме нужда от възстановяване на нормалната дейност на сценичните изкуства на закрито. Работим по този въпрос и без да казвам сега дата, но скоро ще дадем възможност да се влезе и в театрите, и в оперите, разбира се, при определени санитарно хигиенни и други противоепидемични мерки, но надявам се да зарадваме и Вас в най-скоро време. Благодаря. Благодаря, уважаеми господин Министър. Минаваме към следващия въпрос на народния представител Мария Цветкова относно лечението на пациенти с коронавирус в Ямбол и мерките срещу разпространението на болестта в града. Заповядайте, госпожо Цветкова.

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги народни представители! Ямбол беше сред последните области в страната, в които се установи наличие на заразени с коронавирус. Това се случи на 15 април, а към днешна дата, малко повече от един месец по-късно, констатираните случаи с COVID-19 вече са 132-ма, от които 13 са починали. Случаите, регистрирани за последните 24 часа в страната, са 41, от които 11 са в Ямбол. Най-засегнатият ямболски квартал е „Райна Княгиня“, с преобладаващо циганско население, който се превърна в огнище на заразата с вируса в града и това се дължи на неспазването на противоепидемиологичните мерки. Областният медицински съвет правилно и адекватно изгради контролно-пропускателни пунктове и наложи ограничителни мерки в квартала и 14 улици в района. Около 90% от пациентите, настанени в МБАЛ „Св. Пантелеймон“ в Ямбол, са именно от квартал „Райна Княгиня“. Общият брой на приетите с COVID-19 в ямболската болница към 15 май е 31, което представлява близо 10% от всички заразени в страната, които се намират в лечебни заведения у нас. На фона на този висок процент в МБАЛ „Св. Пантeлеймон“, която е единствената болница на територията на област Ямбол, която към момента приема пациенти, заразени с вируса, разполага само с един респиратор. Освен това заради разрастващото се огнище и нарастването на броя на заразените областната болница в Ямбол е в затруднено положение, изпитва недостиг на медицински персонал и голямо натоварване на наличния състав. Във връзка с това, уважаеми господин Министър, отправяме към Вас следните въпроси: колко респиратора са предвидени за МБАЛ „Св. Пантeлеймон“ – Ямбол, и какви са възможностите болницата да ги получи приоритетно при наличие на доставка, с оглед на това, че разполага само с един такъв, работи в ситуация на епидемиологичен взрив? Втори въпрос към МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол: как болницата в Ямбол ще получи средствата за престоя и лечението на неосигурените пациенти с COVID-19, които в ямболската болница са близо 90%? Последен въпрос: споделяте ли желанието на голяма част от жителите на града да бъдат запазени изградените контролно-пропускателни пунктове в ямболския квартал „Райна Княгиня“ и наложените стриктни мерки с цел трайно намаляване и спиране на разпространението на заразата? Уточнявам, че преди два дни ограничителните мерки за поставения под пълна карантина квартал отпаднаха и пропускателните пунктове бяха премахнати. Смятате ли, че това е прибързано? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря Ви, уважаема госпожо Цветкова. Имате думата за отговор, господин Министър.

Относно осигуряването с респиратори на МБАЛ „Св. Пантелеймон“, град Ямбол, в лечебното заведение към 12 март 2020 г. са налични четири броя апарати за изкуствена белодробна вентилация. По данни на болницата след тази дата е доставен като дарение един брой вентилатори, очакват се още три броя, от които един брой дарение, един брой с предоставяне на болницата на целеви капиталови средства от община Ямбол Министерството на здравеопазването изпълнява Проект „Борба с COVID-19“ по Оперативна програма „Региони в растеж“, по който е предвидено да се доставят на държавните лечебни заведения 317 броя апарати за изкуствена белодробна вентилация. По този проект са предвидени за разпределение, утвърдено от Националния оперативен щаб, пет броя нови вентилатори за МБАЛ – Ямбол. Разбира се, ще направя всичко възможно ямболската болница да ги получи, а още първите доставки да бъдат насочени към МБАЛ – Ямбол. Относно средствата за лечение на здравно неосигурените пациенти с COVID-19, със Закона за здравното осигуряване са определени правата и задълженията на българските граждани по отношение внасянето на осигурителни вноски за задължително здравно осигуряване. Следва да се отбележи, че чрез чл. 40 от Закона за здравното осигуряване са определени групи от населението, за които здравноосигурителните вноски се заплащат за сметка на държавния бюджет. По този начин държавата гарантира достъпа на тези групи от населението до здравни услуги от обхвата на задължителното здравно осигуряване. които не попадат в тези групи, са предвидени допълнителни мерки, които да позволят тяхното включване за достъп до медицинска помощ. Съгласно чл. 82, ал. 1, т. 1а от Закона за здравето и извън обхвата на задължителното здравно осигуряване е предвидено предоставянето на медицински услуги, свързани с интензивно лечение на здравно неосигурените лица. С това е гарантирана възможността лица с COVID-19 при необходимост и интензивно лечение да бъдат лекувани, като средствата за това са в рамките на трансферите по бюджета на Министерството на здравеопазването към Националната здравноосигурителна каса, определени със Закона за бюджета на касата за 2020 г. – за дейности за здравно неосигурени граждани, включително за осигуряване на интензивно лечение на здравно неосигурените лица. С това е гарантирана възможността НЗОК да заплати на лечебните заведения, оказващи интензивно лечение на такива лица, включително и при заболяването от COVID-19. В допълнение към горното – с ПМС № 17 от 2007 г. за определяне на условията и реда за разходване на целевите средства за диагностика и лечение в лечебните заведения за болнична помощ на лица, които нямат доход и/или лично имущество, което да им осигурява лично участие в здравноосигурителния процес, е предоставена възможност за гарантиране на правото на здравно неосигурените лица на достъп до медицинска помощ. За целта Министерството на труда и социалната политика чрез бюджета си осигурява заплащането на стойността на оказаната болнична медицинска помощ за диагностика и лечение в лечебните заведения на български граждани, които нямат доход и/или лично имущество. Не на последно място, следва да се има предвид и възможността за възстановяване на здравноосигурителните права чрез лично заплащане от здравно неосигуреното лице на здравноосигурителните вноски съгласно Закона за здравното осигуряване. В случай че за оказаната медицинска помощ на лица с COVID-19 не може да бъде приложен някой от горепосочените механизми за заплащане, лечебното заведение има възможност да приложи разпоредбите на чл. 52 от Закона за здравното осигуряване, съгласно който неосигурените към НЗОК лица заплащат оказаната им медицинска помощ по цени, определени от лечебното заведение. И по третия въпрос – относно мерки за ограничаване разпространението на COVID-19 в резултат на повишена заболеваемост в квартал „Райна Княгиня“, град Ямбол, за постигане на адекватен и своевременен отговор на епидемичната ситуация с COVID-19 е необходимо прилагането на комплексни мерки от системата на общественото здраве и обществото като цяло, които могат да бъдат адаптирани съобразно конкретната ситуация. С развитието на епидемичния процес от COVID-19 в страната и с цел ограничаване разпространението на инфекцията и опазване здравето на населението беше забранено влизането и излизането и от други населени места, като град Банско, област Благоевград, село Паничерево, област Стара Загора, и село Ясеновец, област Разград, или квартали на населени места, като квартал „Факултета“ в град София. Подобна практика бе въведена от Китайската народна република и от редица европейски страни, които отчетоха рязък скок в броя на заразените с COVID-19. В Европейската пътна карта към вдигане на мерките за COVID-19 е посочено, че постепенната отмяна на вече въведени мерки по отношение превенцията на COVID-19

Във връзка с гореизложеното считам, че решението за запазване или отмяна на контролно-пропускателните пунктове в квартал „Райна Княгиня“, град Ямбол, следва да бъде базирано на данни и след задълбочена оценка на Областния кризисен щаб.

много, но пък и народните представители в един въпрос задават по два-три, че и повече въпроси. Няма как да не оставя министъра да отговори на всеки един от тях. Заповядайте, госпожо Цветкова, за Вашата реплика. Благодаря Ви, господин Председател. Благодаря, удовлетворена съм, господин Министър, от отговора на първите два въпроса. По отношение на третия въпрос считам, че не бива да бъдат разхлабвани мерките в квартал „Райна Княгиня“ в Ямбол, а контролно-пропускателните пунктове трябва да останат, докато не бъдат направени тестове на всички в квартала и докато те не докажат, че могат да спазват противоепидемиологичните мерки. Намирам за правилни и ефективни, както отбелязах вече, мерките от страна на Областния медицински съвет и това, че бяха изградени тези пропускателни пунктове, но не смятам, че те са прибързани. Огромен проблем, пред който са изправени служителите на РЗИ – Ямбол, е именно това, че в този квартал жителите избягват получаването на предписания за карантина и по този начин всъщност избягват и глобите за нарушаването им. Масово, освен това, жителите на квартала не дават да им бъдат правени PCR или кръвни проби. Не знам, господин Министър, дали сте запознат с една фалшива която се раздава, с логото на Министерството на здравеопазването, в която жителите на квартала са призовавани и подстрекавани към бунт, към неподчинение – бунт към държавността, да не носят маски, да не спазват никакви мерки, и в която им е обяснено, че не трябва да дават проби, тъй като по този начин щели да бъдат заразени с РНК-вируса. Смятам, че с тяхното недисциплинирано и безотговорно поведение има голям риск с премахването на контролно-пропускателните мерки и с разхлабването им да бъдат заплашени десетки хиляди жители на областта

Благодаря Ви, уважаема госпожо Цветкова. Заповядайте за дуплика, господин Министър. Разбира се, че съм запознат с фалшивата листовка, която се разнася в този квартал. Това е недостойно поведение и действие. Ние се обърнахме веднага към местните органи с оглед тя да не продължи да се разпространява, но това не е решение на въпроса. След като Вие продължавате да смятате, че положението в квартал „Райна Княгиня“ наистина е толкова тежко, аз поемам ангажимента да се свържа още днес с областния управител, който е ръководител и на Областния кризисен щаб, а защо не и с някои от другите членове на Щаба, за да видя дали обстановката ескалира, или има някакво укротяване на ситуацията в квартала. Благодаря Ви.

Три въпроса има към господин Димитров. С него ще приключим парламентарния контрол. Първият е от народния представител Джевдет Чакъров относно административния капацитет на Министерството на околната среда и водите.

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Уважаеми господин Димитров, Министерството на околната среда и водите както и водите както и преди това, но особено сега е изправено пред много сериозни предизвикателства. Първо, като решаване на проблема с контрола в областта на водите, както и с изграждането на пречиствателни станции и канализационни мрежи, където имаме просрочени ангажименти, поети към съюз. Има и много сериозно предизвикателство в областта на управлението на отпадъците с оглед на процесите, които се развиха, и изключителната чувствителност на нашата общественост. Освен това има и сериозни предизвикателства в областта на опазване на биологичното разнообразие, където Министерството има закъснение – неиздаването – неиздаването в срок на всички заповеди за защитените зони по екологична мрежа „Натура 2000“. Вярно е, че тези проблеми са онаследени

Същевременно станаха публично известни проблемите и напрежението, които до неотдавна имаше и в централните, и в регионалните структури на Министерството както на ръководители на тези структури, така и на чисто експертно ниво заради редица проверки от прокуратурата и МВР, което още повече усложнява ситуацията, формирането, реализацията на екологичните политики и изключително сериозните контролни функции, които има Министерството на околната среда и водите. В тази връзка, господин Министър,

за да се справи с проблемите? Ако не, кои са причините за това? В кои звена е най-сериозен, ако има такъв недостиг на кадри? Какви мерки ще предприемете Вие като министър на околната среда и водите, и ръководният екип на Министерството за усилване на административния и експертен капацитет на Министерството на околната среда и водите?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

в областта на опазване на околната среда, като разработва политики по отделните компоненти на околната среда и факторите на замърсяване. От извършения преглед на организационните структури и административните звена в МОСВ съобразно функциите и задачите, които изпълнява, съобразени с натовареността и спецификата на дейността, като са отчетени количествените и качествените характеристики на персонала, се правят следните изводи. В изпълнение на водената от Министерския съвет политика на намаляване числеността на държавната администрация през годините, Устройствения правилник на МОСВ, изменян няколко пъти, числеността е намалена с 10%. Въпреки същественото преструктуриране, наличният щатен персонал се оценява като недостатъчен. Една от основните причини е свързана с бюджетните ограничения и наложените изисквания за съкращаване на държавната администрация – това е основната причина. Непрекъснато ни се вменяват нови функции – щатът се намалява. Недостигът на човешки ресурс произтича не само от увеличаването на функциите, задачите и измененията в нормативната уредба, а в квалификационно отношение, като сериозен проблем е намирането на добре обучени кадри със съответния характерен, специфичен профил. Увеличените задължения и изискването за попълване на експертния състав – специалисти по биология, хидробиология, химия, инженерна химия, хидрогеология, инженерна геология, инженер-химици, екология, биоинженерство, биоелектроинженерство, архитектура, ВиК мрежи и съоръжения и прочистване на водите, не съответстват на неконкурентното заплащане в структурата на Министерството, поради което често то е в обективна невъзможност за попълване на числения състав. Заплатите в администрацията на МОСВ са по-ниски в сравнение с администрацията в другите министерства, които са на същото ниво. Анализът в цялата структура на МОСВ показва, че щатният персонал е недостатъчен за огромните територии и многообразните контролни функции, които покриват съответните звена. Имаме дирекции, които се разпростират почти на половин България. Имаме служители, на които не им се заплаща извънредният труд в събота и неделя, а са длъжни всяка събота и неделя, денем и нощем да ходят на проверки. Има съответни групи, които се обаждат по телефоните всеки петък, събота или неделя, само и само да се правят проверки – по една, по две, по три, по четири, а това нещо не се заплаща. В известна степен се подиграваме с нашите служители, а за всеки сигнал, който е записан – който както си иска по телефона и се представя за кого ли не, те са длъжни да извършат проверки, след което се правят съответно пък проверки на проверките – дали те са отишли своевременно, навременно и така нататък. Всичко това много обезкуражава служителите и ги обижда. Само през първото тримесечие на настоящата година текучеството на персонал в централното управление – администрацията на МОСВ, се е увеличило, като са напуснали 6% от общата численост. Има случаи, когато се явяват кандидати с неподходяща квалификация, без необходимия минимум от знания, които не успяват да покрият и минималните изисквания за провеждане на конкурси. В други конкурсът приключва с избран кандидат, който впоследствие си намира много по-добра работа, с по-високо заплащане и с по-малка натовареност. Следва да се отбележи, че като цяло е налице растящ недостиг на кадри в областта на инженерно-техническите и природните специалности. Към момента решението, което търсим, на проблема е чрез преразпределяне на дейности между наличните служители в Министерството и териториалните звена и възлагане на допълнителни задачи и отговорности на наличния квалифициран персонал. В средносрочна и дългосрочна перспектива липсата на нови попълнения и условия за приемственост и предаване на опит може да се превърне в сериозно предизвикателство пред кадровото осигуряване на Министерството. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Министър. Желаете ли реплика, господин Чакъров? Заповядайте за реплика.

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Това, което ни представихте, уважаеми господин Димитров, е определено много притеснително с оглед на недостатъчния експертен и административен капацитет на Министерството. С оглед на събитията, които посочих вече в първата част на моя въпрос и въпросите, които Ви зададох с оглед на протестите, които имаше в края на предходната година и началото на настоящата, ситуацията е още повече усложнена и знаем, че не е само такава в Министерството на околната среда и водите, и с оглед на недостатъчния експертен и административен капацитет. Като цяло това е проблем в държавната администрация и, естествено, аз не споделям, че на тях не трябва да се обръща внимание, а само – на IT специалисти, но има и специфични позиции и профили – такива, каквито Вие посочихте в Министерството на околната среда и водите, където трябва да има по-диференциран подход. Няма как в Министерството на околната среда и водите заплатите да бъдат най-ниски. Аз не споделям една такава позиция и в качеството си на бивш министър знам, че този процес никак не е лек, а може би трябва да има подкрепа от страна на Министерския съвет и на правителството. Това го казвам и от позицията на опозиция, с оглед на това да се формират и реализират адекватните съвременни екологични политики както по отношение на съпоставката на другите страни – членки на Европейския съюз, така и съвременните водещи екологични политики в световен мащаб. Наистина Наистина има много сериозни предизвикателства пред Вас. Бих искал, естествено, при формирането на бюджетите, а защо не и текущо, да се обърне внимание, за да може да се

защото всичко това има отношение към здравето и живота на всички нас, които живеем в тази прекрасна страна България, която е една от изключително богатите на биоразнообразие. Бих искал да Ви запитам: какво още може да се направи и Комисията по околна среда и водите и всички да подпомагаме този процес за адекватен експертен и административен капацитет? Другият въпрос, господин Министър: как в условията на извънредно положение, в условия на пандемия, епидемия от коронавирус и борбата срещу нея, а сега и извънредната епидемиологична ситуация,

Колегите, които работят, им е по-лесно да станат учители и да получават много по-голяма заплата, отколкото да носят отговорност, да ходят по проверки, непрекъснато да спазват нормативната уредба, която се променя, и да се занимават с редица неспецифични или нововъзложени им задачи. По отношение на кризисното положение, което се създаде в цялата страна, още на 19 март издадох заповед и предприех действия за районирането на България по съответните региони и за презастъпване – ръководни служители от един регион да могат да пътуват безпрепятствено в друг и осигуряваме транспортни средства и логистика. Създадохме резервно Министерство – ако се наложи, да слезем долу в залите и да можем да работим, за да не се закрива Министерството и дейността му, независимо какви заболявания може да се случат при нас, включително издадох заповед кой да ме замества и помолих всички колеги да се преразпределят помежду си кой как да работи.

и се надявам, че успяхме. По отношение на това, че работата ни затиска постоянно, голям проблем беше, че не можеше да изплащаме материално стимулиране на хората, които работят по европейски проекти и които допълнително полагат труд. Надявам се, че във времето този проблем ще го решим и да им изплатим необходимите възнаграждения. Имаме огромни предизвикателства: имаме европейски проекти, имаме ВиК проекти, имаме за опазване на околната среда, имаме чистотата на въздуха, имаме проекти за чиста околна среда, които са от Ваше време – една прекрасна инициатива, която се надявам ние да продължим. Тя е с много добро разбиране във всички градове и села, където я прилагаме. Разбира се, пред нас стои усвояването на Оперативна програма „Околна среда“, която е огромно предизвикателство и там се иска изключително добър административен капацитет, който да следи по европейските правила как се усвояват фондовете. Всичко това много ни натоварва, но се справяме. Желая на всички колеги в Министерството да са живи и здрави! ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Министър. Сега следва въпросът от народните представители Любомир Бонев и Крум Зарков относно водоподаването към община Перник. Заповядайте, господин Бонев, да развиете Вашия въпрос. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми народни представители! Господин Министър, община Перник е в капана на водната криза вече седем месеца, режимното водоподаване в община Перник бе въведено на 18 ноември 2019 г. и оттогава перничани получават вода по няколко часа на ден. В най-критичните месеци наличният обем на язовир „Студена“ бе изключително близо до мъртвия обем, а ВиК – Перник, дори подготвяше съоръжение енергогасител под основния спускател на язовир „Студена“, което допълнително да утаява водата при евентуално черпене от мъртвия обем на язовира. За щастие снегът и дъждовете през последните месеци и седмици спомогнаха за бързото пълнене на язовира, като наличният обем към датата на подаване на настоящия въпрос е малко над 7 млн. куб. м. Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка в страната ВиК – Перник, е поискало увеличаване на часовете, в които перничани могат да получават вода. В тази връзка моят въпрос към Вас, господин Министър, е следният: какви мерки ще предприеме МОСВ във връзка със заявеното желание на ВиК – Перник, за увеличаване на часовете, в които има водоподаване, а във връзка с усложнената епидемиологична обстановка в страната каква ще бъде политиката на МОСВ относно подаването на вода към град Перник? Длъжен съм, господин Министър, да направя уточнение, че въпросът ми е зададен на 13 март,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

поради други технически причини. По отношение на това какво ще направи МОСВ. Още откакто съм станал министър, Вие ме избрахте, подаваме точно същите количества от по 100 – 200 хиляди отгоре, както миналата година е ползвал град Перник без условията на криза и без условията на режим. Тоест водата, която се подава на перничани, е много повече, отколкото миналата година по същото време и без режим. Конкретно, разбира се, ще Ви кажа: в съответствие с компетенциите ние разпределяме водата между язовир „Студена“ и тази, която се подова от новоизградения водопровод. Целта е новоизграденият водопровод да подава много повече вода, за да се акумулира в язовир „Студена“ и да имате за много по-дълго време.

и 400 означава, че ако ползваме само язовира към днешна дата, ще имаме вода за 10 месеца, след което хората излизат и казват: къде ни отиде водата, кой ни я изпи? Поради това казвам, че водопроводът от София е една изключително добра придобивка за град Перник. Проблемът е, че водопроводът от София трябва да подава повече вода, за да се акумулира в язовира и да има за по-дълго време. Въз основа на това ние направихме разчети в месец март да подадем 400 хиляди от София и, разбира се, другата вода да дойде от язовира. Разчетите за всеки следващ месец – април, май и така нататък, до края на годината на годината са да дадем по 780 – 800 хиляди от София, а останалите около 300 – 400 хиляди да дойдат от язовира и той да бъде максимално пълен, за да стигне за много време, а не следващата зима пак да кажем: къде ни е водата, очаква ни криза и така нататък. Тоест придобивката със софийския водопровод, така да го кажа, е от Мало Бучино, което е с Рилската вода за Перник, е едно много добро начинание. Трябва да си оправите разрешителното и да си го ползвате години наред и то ще бъде полезно.

че през всички години от язовира е подаван 400 хил. куб. м екологичен оток, който поради това, че съоръженията на централата са направени по-точно определен начин в миналото – 1955 г., никога не е стигал до реката, а винаги е отивал в пречиствателната станция, а оттам във водомерите и е платен. В момента ние подаваме количества каквито са за миналата година, а се оказа, че в Перник има липсващи количества, които са получавани за всичките години, но не са заплащани на МОСВ. В момента трябва някой да се намери, който да си признае, че Перник освен полагащите му се количества от 800 до 1200 на месец за различните години, за различните месеци е ползвал едни 400 хиляди отгоре, които никога не е заплащал. Това е проблем на контролните органи